Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание. Съгласно приетата във вчерашния ден програма за настоящата пленарна седмица първа точка за днес

на основание чл. 82 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание народните представители Волен Сидеров, Десислав Чуколов, Станислав Станилов, Явор Нотев, Любомир Владимиров и група заявяват, че оттеглят внесения от тях Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-17 от 27 2014 г., и молят да бъдат уведомени съответните комисии и народните представители за това. Постъпил е доклад на Комисията по бюджет и финанси за второто гласуване на Законопроекта за Сметната палата. Процедура преди това. Заповядайте, господин Попов. Благодаря, госпожо Председател. Правя процедурно предложение за пряко излъчване на дебатите по точка четвърта от програмата по БНТ и БНР. Благодаря. обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване предложението на господин Цонев

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя процедура по прегласуване на процедурата за достъп до залата

Първо ще подложа на прегласуване предложението за пряко излъчване по радиото и телевизията, тъй като е самостоятелна процедурата за допускане на гости в залата. Прегласуване на предложението за пряко излъчване.

Има ли обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване предложението на господин Цонев за допускане в залата.

Слушаме Ви, госпожо Стоянова. Проект – второ гласуване. Закон за Сметната палата”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за наименование на закона.

Изказвания? Няма. Гласуваме подразделението.

чл. 1 – предложение на народните представители Румен Гечев, Корнелия Нинова, Петър Кънев, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мая Манолова, Димитър Горов, Георги Търновалийски и Атанас Мерджанов: „В чл. 1, ал. 2 думите „контрол за изпълнението” се заменят с „външен одит”, а след думите „съгласно този закон

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Нашето предложение е свързано със следното обективно обстоятелство: даже в преводите от български на английски език почти всички палати – институции, специализирани за осъществяване на такъв контрол върху харченето на бюджетни средства, са одитни институции, поради което, за да отличим това, че на Сметната палата най-важната функция е да извършва одит, а не въобще да извършва контрол, какъвто контрол извършват и други институции в държавата, затова ние предлагаме изрично да се подчертае, че на Сметната палата, както във всички европейски, а и неевропейски страни, основната й функция е одитиране. С това аз искам да аргументирам нашето предложение. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Гечев. Реплики? Няма. Други изказвания? Госпожа Менда Стоянова, заповядайте. Уважаеми колеги, аз искам да мотивирам становището на Комисията, която не приема това предложение – това е чл. 1, основният член, оказващ предмета на този закон и когато сме записвали, че Сметната палата осъществява контрол по изпълнението на бюджета, ние изцяло сме възприели това, което чл. 91 на Конституцията е казал като дейност за Сметната палата. Тоест, смятаме, че е редно вместо свободни тълкувания, да стъпим още в чл. 1 на този закон на разпоредбата на Конституцията, която гласи, че: „Народното събрание избира Сметна палата, която осъществява контрол на изпълнението на бюджета”. Смятам, че е по-правилно да стъпим на текста на Конституцията, отколкото отново по български да модифицираме текстовете. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова. Реплики? Няма. Други изказвания? Заповядайте, госпожо Манолова.

господин Председател, уважаеми колеги! Текстовете в един закон, когато особено е изцяло нов, трябва да кореспондират един с друг. В следващите текстове, например в чл. 5, Бюджетната комисия и вносителите опровергават сами себе си при формулировката на чл. 1, а именно пояснявайки с каква дейност се занимава Сметната палата. Посочени са видовете одити и е подчертано, че доколкото Сметната палата се занимава с други контролни действия, те са само изключително посочените в закона и свързани с нейната одитна дейност. Предполагам, че освен за юристите, и за финансистите, и за икономистите е ясно, че основната дейност на Сметната палата е одитната дейност, че тя е върховен Още повече, ако разсъждаваме по смисъла на тези понятия, очевидно, че „контрол” е по-широкото понятие. Очевидно е, че има и други контролни органи, например Агенция „Държавна Агенция „Държавна финансова инспекция” и други контролни органи. Точното поясняване на смисъла на дейността на Сметната палата мисля, че е в интерес на самия закон. Аз не виждам нищо притеснително в това да се това да се каже ясно още в първия текст, че това е върховната одитна институция, която се занимава с извършването на външен одит и другото би означавало, че тя просто се приравнява към един от многобройните контролни органи, които съществуват България, което не е в интерес и на статута на Сметната палата, и на нейните исторически утвърдени функции и в рамките на повече от Това, което също така искам да подчертая и да Ви обърна внимание, е на втората част от нашето предложение, което също не е прието от Бюджетната комисия. Става дума за това, че би следвало да се каже ясно, че прилагането на международно признатите одитни стандарти не става автоматично, само по себе си, а чрез приемането на методология от Сметната палата, която се основава на тези стандарти. Това е едно фактическо действие, което мисля, че е нормално да бъде описано в

Много се радвам, госпожо Манолова, че искате този дебат да не е на инат. И точно в тази посока искам да обоснова несъгласието си с Вас. Мисля, че по ал. 1 ясно казах, че е по-добре да се спрем на текста, който е записан в Конституцията и касае Сметната палата. И няма да се обосновавам повече в това направление. от изказването Ви – за това, че искате да се добави след „международно признати одитни стандарти” – „и приета от нея методология” – смятам, че това също е неправилно и ще се позова отново на Конституцията, на същия чл. само че този път на ал. 2, която ми позволете да цитирам, а именно: „организацията, правомощията и редът за дейността на Сметната палата се уреждат с този закон”. Именно целият закон се подчинява на ал. 2. И неслучайно в следващите текстове на чл. 5, а ще видите и по-нататък, че се говори и за методика, по която Сметната палата ще прилага международните одитни стандарти. Не е мястото в чл. 1 да казваме по какъв начин Палатата и нейните служители ще прилагат тези стандарти, подпомагани от методика, която е вътрешен документ и на който не му е мястото в чл. 1. В чл. 1 ние трябва да кажем това, което е казала Конституцията,

Благодаря Ви, госпожо Стоянова. Други реплики? Няма. Госпожо Манолова, заповядайте за дуплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Стоянова, няма да споря по втората част от нашето предложение, защото то наистина не е толкова съществено. По-големият проблем е свързан с предмета на дейност на Сметната палата. И тук отново искам да Ви обърна внимание, че има сериозно противоречие между текстовете в закона. Прочетете го, уважаеми колеги. В първия текст Вие твърдите, че Сметната палата осъществява контрол, а в чл. 5 обяснявате, че Сметната палата извършва четири вида одити и контролни дейности единствено и само във връзка с одитната дейност на Сметната палата. Тоест става очевидно, че дейността на Сметната палата е извършване на одити, че контролът е само в рамките на тези одити, така че еквилибристиката в чл. 1 наистина е необяснима, за който и да било юрист. Благодаря Ви, госпожо Манолова. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Румен Гечев и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

Сега подлагам на гласуване текста на вносителя, който се подкрепя от Комисията.

Няма. Гласуваме текстовете на вносителя за членове 2, 3 и 4, които се подкрепят от Комисията.

Сметната палата може да извършва и комбинирани одити, които съчетават подходите за извършване на финансов одит, одит за съответствие и одит на изпълнение. Когато одитът се извършва по силата на специален закон или обектът на одит е специфичен, одитът се дефинира като специфичен и може да се извърши като одит за съответствие, одит на изпълнението или като комбиниран одит.” 3. Досегашната ал. 2 става ал.

Комисията подкрепя наименованието. Моля, гласувайте наименованието на Глава втора „Функции, статут и бюджет на Сметната палата”.

Няма. Гласуваме предложението на народния представител Румен Гечев и други в частта, която не е подкрепена от Комисията. Гласували

Предложението не е прието. Сега гласуваме текста на вносителя за чл. 5 по Закона, който се подкрепя от Комисията. Моля, гласувайте.

а по т. 4 предложението е оттеглено, и не подкрепя предложението по точки 1 и 2, които сега ще прочета: „В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2, т. 4 думите „сметките за” в началото на текста отпадат. 2. В ал. 3, т. 2 след думата „капитала” в края на изречението се поставя запетая и се добавя „както и търговските дружества с държавно и/или общинско участие в капитала над 1 млн. лв”.” Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което Комисията подкрепя.

бюджетите на бюджетни организации по чл. 13, ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси; 3. бюджетните средства, предоставяни на лица, осъществяващи стопанска дейност; 4. сметките за средствата от Европейския съюз и по други международни програми и договори по чл. 8, ал. 2 и 4 от Закона за публичните финанси, включително управлението им от съответните органи и крайните ползватели на средствата; 5. бюджетните разходи на и тяхното управление; 6. формирането на годишното превишение на приходите над разходите на БНБ, дължимо към държавния бюджет, и другите взаимоотношения на банката с държавния бюджет; 7. възникването и управлението на държавния дълг, държавно гарантирания дълг, общинския дълг и използването на дълговите инструменти; 8. приватизирането и концесионирането на държавно и общинско имущество, както и на предоставените публични средства и публични активи на лица извън публичния сектор; 9. изпълнението на международни спогодби, договори, конвенции или други международни актове, когато това е предвидено в съответния международен акт или е възложено от оправомощен орган; 10. други публични средства, активи и дейности, когато това й е възложено със закон.

3. юридическите лица, които имат задължения, гарантирани от държавата, или задължения, гарантирани с държавно и/или общинско имущество. (4) Сметната палата извършва одити на управлението и разпореждането с публични активи и пасиви независимо от основанието за това

Тук сме на един от най-важните, може би един от първите пет важни момента в промените на закона. Ще помоля колегите за внимание. Ще се спра само на един елемент. Ние предлагаме Сметната палата да одитира не само търговските дружества, които имат над 50% държавно участие, а търговските дружества, където държавното участие е над 1 млн. лв. Ще Ви кажа аргумента, върху който ще ми бъде интересно дали може да се възрази. Той е следният. Да допуснем, че има смесено дружество с 100 хил. лв. капитал и държавата участва с 51 хил. лв. Попада в държавно участие над 50% и се одитира.

По силата на предложените от управляващите промени в закона се предлага ние да не одитираме 1 млрд. лв., а да одитираме 51 хил. лв. Обяснихме в Комисията, че това не е техническа грешка, поради което настояваме парите на българските данъкоплатци, които са над 1 млн. лв. държавно участие, независимо дали е 1% или 51%, да бъдат одитирани от Сметната палата.

Господин Гечев, аз разбирам Вашето желание Сметната палата да може да одитира всеки публичен лев, където и да се намира той, но за съжаление Вие дори нямате представа за какъв брой дружества става дума.

който е приложен в текстовете на закона, а именно да се одитират дружества с над 51% държавно участие, независимо от размера на това участие, защото тогава държавата на практика участва в управлението на това дружество и може да взема решения за управлението му. Когато държавата участва с малък дял – под 51%, независимо от това какви решения се вземат, много често държавата не може да влияе върху тези решения. Такива одити не биха имали пряк ефект върху управлението на тези дружества. Вие много добре го разбирате, защото държавата не може да ги управлява, но ефектът би бил добър за вестниците, за да може да се презентира какво се случва. Не смятам, че Сметната палата трябва да работи за вестниците и да разпилява своя ресурс. Друг е въпросът, че държавата, където и да има участие с над 51% или под 51%, всъщност има принципал на това участие. Той – съответното

участие, в контекста на това как този принципал управлява тези бюджетни средства, има ли ефект от участието на държавата в подобни дружества. Този одит би бил по-полезен, защото тогава ще ни даде мотиви да се освободим от дадено участие като държава, когато то не е ефективно за държавата, или да търсим варианти да разширим това участие, за да постигнем контрол на държавата в подобни дружества. Но това са други решения, които могат да бъдат изведени от подобен одит. Само да разпиляваме

господин Гечев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Не приемам аргументите на колежката Стоянова, тъй като ние трябва да решим, повтарям,

Тук е председателят на Сметната палата. Ние сме говорили с ръководството на Сметната палата. То няма никакви проблеми да контролира стотици милиони, които разходва българската държава.

Ние нямаме право да оставим стотици милиони левове неодитирани и същевременно да пращаме одити на малки селища за по 500 хиляди или 1 млн. лв. Настояваме – мисля, че това е наше задължение да защитим интереса на българския данъкоплатец. Няма какво да жалим Сметната палата. Това е нейна работа да организира проверките. Ние сме длъжни да следим и контролираме разхода на средствата на българските данъкоплатци. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, проф. Гечев. Други реплики? Заповядайте, господин Добрев. Репликата е към госпожа Стоянова, а не към господин Гечев.

държавата има един процент, половин процент, два процента. В стотици дружества държавата има миноритарно участие в рамките на няколко процента. Ако бъдат приети предложенията на колегите, на мен ми се струва, че

ЦОНЕВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Стоянова, аргументът за капацитет на Сметната палата не е сериозен. Ще Ви кажа защо. Когато през 2005 г. предложих Сметната палата да е органът, който ще води досиетата за имуществото на лицата, заемащи високи държавни длъжности, тогавашният ръководител на Сметната палата проф. Димитров също възрази с аргумента, че досиета до пет, осем, 9000 души много трудно би могло да се случи, но както виждате, това се случи благодарение на това прието тогава предложение. Днес обществеността има достъп до нашите имуществени декларации. Аз обаче ще кажа един аргумент в подкрепа на това дали трябва или не трябва да се одитира, и един против. Аргументът, че Сметната палата може и да не одитира тези дружества, е, че те подлежат на контрол от принципала, но подлежат на контрол и от НАП друг държавен контролен орган, при това най висшия, данъчния, подлежат на контрол и като търговски дружества. Едновременно с това бихме могли да помислим, че това предложение не е излишно, ако го приемем. Макар да не може да влияе, тъй като става въпрос за миноритарни дялове, един одит на Сметната палата би могъл да подскаже на принципала, че не е ефективно участието ни в едно такова дружество и държавата да оттегли това свое участие. Така че аз по-скоро си мисля, че е добре да приемем

Благодаря, господин Председател. Така че това е съпътстващ аргумент. От друга страна, ползвам Вашия пример, че Сметната палата осъществява сериозна дейност във връзка с декларациите на

формата на бюджет. Така че няма да се спра на този аргумент. Искам обаче да се върна към другия аргумент. На практика, ако Сметната палата прецени в хода на одита на едно министерство, което е принципал в дружество с миноритарно участие, Сметната палата може да извърши одит

не и самото дружество. Смисълът на Сметната палата е да проверява бюджета, бюджетните средства и имуществото, управлявано през бюджета, а именно това е такова имущество. Затова смятам, че това е в правомощията на Палатата в хода на одита на принципалите – първостепенните разпоредители, и излишно натоварване ще бъде да го записваме тук, в този закон, по този начин, което ще задължи Палатата във всички случаи да влиза и в подобни фирми, в които държавата, за съжаление, няма глас. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова. За следващо изказване думата има народният представител Мая Манолова.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, от дебата дотук разбираме, че Сметната палата няма да одитира милиони, десетки милиони, стотици милиони левове, които държавата е предоставила на различни търговски дружества. Тоест държавата ще дава пари, но няма да контролира, няма да одитира начина на тяхното използване и разходване. Има обаче и друг притеснителен текст в този член, от който разбираме, че, освен че държавата през Сметната палата няма да се интересува за това как се управляват и изразходват милионите левове, които е предоставила на търговски дружества, държавата няма да се интересува през Сметната палата и как се харчат европейските пари. Става дума за нашето предложение по т. 4 на ал. 2, което, според вносител се казва: сметната палата ще одитира сметките за средствата от Европейския съюз. Трудно ми е да отговарям на крещенето на господин Иванов от първия ред. Ще го помоля да погледне останалите точки на този текст, от които е ясно, че Сметната палата одитира бюджетни средства по т. 1, бюджетни средства по т. 2, бюджетни средства по т. 3, бюджетни разходи по т. 5, други публични средства. Тоест единствено, когато става дума за европейски пари, Сметната палата не контролира, не одитира по-точно средствата, одитира сметките. Нека да погледнем какво пише в Закона за публичните финанси, доколкото обосновката на вносителите е свързана с текста на този закон. Там е казано: „Сметките за средства от Европейския съюз са финансово-правна форма за получаване, разпределяне и разходване на бюджетните организации, на средства от Сметната палата ще одитира единствено и само финансово-правната форма, което означава финансов одит. Ако се върнем към чл. 5, който току-що приехме, там е казано, че Сметната палата извършва няколко вида одити. Освен чисто финансовия одит, тя извършва: одити за съответствие; одити на изпълнението; специфични одити. Тоест средствата от Европейския съюз би следвало да бъдат подложени не само на финансов одит за сметките сметките на средствата, но също и на одити за съответствие, което означава законосъобразност на тяхното използване; на одити за изпълнение, което означава и проверка на обществените поръчки по използването на тези средства. Това наистина е притеснителен текст, с който вносителите казват, че по този закон Сметната палата единствено за европейските пари ще се ограничи с одит на сметките. Няма никаква симетрия в самия чл. 6, в самата алинея, защото ако Вие сте прави, уважаеми господин Иванов от първия ред, че е коректно да се каже „сметки за средствата“, би следвало този термин да се използва

Единствено по отношение на европейските пари Сметната палата ще прави финансов одит, не одит за съответствието, не одит за изпълнението. Няма да има контрол върху обществените поръчки, няма да има одит за законосъобразността на изразходваните средства, и в крайна сметка и за ефекта от тяхното използване. Не разбирам Вашия инат, освен ако тук няма някаква задна мисъл да се претупва контролът, одитът върху изразходването на европейски средства.

ясно го аргументирах – няма да има такава опасност, ако Сметната палата наистина одитира имуществото, включително и в тази му част. Искам да се спра на другия коментар, който е абсолютно несъстоятелен. Целта да бъде въведен терминът „сметки на средствата от Европейския съюз“ е в синхронизация със Закона за публичните финанси. Искам да Ви прочета чл. 8 от Закона за публичните финанси, който казва: „Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях национално съфинансиране се администрират и управляват от бюджетните организации чрез сметки за средства на Европейския съюз.” Това не означава, че одитът ще се осъществи само по счетоводните записвания на тези сметки. Това е смешно. По какъв точно одит ще се извърши одитирането на тези сметки – дали това ще бъде одит на изпълнението, или одит на финансовото управление, това е въпрос на решение на Сметната палата. Аз Ви уверявам, че това, което пише тук, по никакъв начин не ограничава възможността на Сметната палата да одитира тези средства. Госпожа Манолова – аз напълно я разбирам – все пак тя е юрист и винаги от юридическа гледна точка се стреми да тълкува текстовете. В случая обаче връзката е Законът за публичните финанси и начинът, по който той формулира тези сметки. Всъщност идеята да бъде формулирано по този начин в в този закон беше тези пари да бъдат отграничени от останалите национални бюджетни средства, и те могат да бъдат одитирани по всичките видове одити по преценка на Сметната палата. Така че не приемам аргументите Ви, госпожо Манолова. Благодаря, госпожо Стоянова. Втора реплика на изказването на госпожа Манолова. Госпожа Йорданова. Благодаря, господин Председател. Госпожо Манолова, не знаех, че сте специалист и по одити. Искам само да Ви припомня текста на сега действащия закон: Обхват на одитната дейност – чл. 13, ал. 2, т. ал. 2, т. 4: „Сметната палата одитира и – забележете – средствата от фондове и програми на Европейския съюз, включително управлението им от съответните органи и крайните ползватели на средства.” впечатление останах, с такова впечатление останах и по време на Комисията, макар че колегите Ви бяха убедени в нашите аргументи, че едва ли не сега ще има проблем и ще се одитират единствено счетоводните записи, което е абсолютно несъстоятелно. Вече дадохме аргументи. Справете се със Закона за публичните финанси. Просто има изисквания, които ние трябва да изпълняваме и спазваме. какво е притеснението Ви?! А този, който Ви е написал аргументите в обратната посока, е по-добре да се справи със законовата база, която действа в момента. Това, че има разписано понятие „сметки”, още веднъж повтарям, не означава, че се проверява чистото контиране, счетоводното отразяване на сметките, а просто се проверява действието с тези средства и съответните последици, ако има такива негативни за бюджета. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Благодаря. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Манолова, сигурна съм, че знаете какво означава правно основание. С оглед на това Ви правя тази трета реплика, защото наистина би следвало да си зададем въпроса дали досега одитът на Сметната палата е правен в съответствие със Закона за публичните финанси, или не? Може би председателят на Сметната палата би могъл да отговори? Защото противно на Вашите очаквания в чл. 6, вносителите, сред които съм и аз, сме записали текст, че: „Сметките за средствата от Европейския съюз и по други международни програми и договори по чл. 8 от Закона за публичните финанси се одитират, включително управлението им от съответните органи и крайните ползватели на средства”. Тоест

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, които ме репликирахте! Уважаема госпожо Йорданова, аз съм юрист и някак си не приемам на доверие какви биха били намеренията и добросъвестността на един или друг орган, още по-малко на Сметната палата. Затова, опирайки се на правната формулировка на термина „сметките за средствата от Европейския съюз”, пак Ви казвам, че в самия Закон за публичните финанси дефиницията за сметките е само финансово-правната форма, което означава финансов одит, управление на сметки. Управление на сметки е различно от управление на средства, защото управление на средства означава обществени поръчки, законосъобразност, краен резултат от използването на тези средства. Това означава прилагането и на другите два вида одити, които са записани в предния текст – одит на изпълнението, одит на съответствието. Ясно е, че когато става дума за сметки, предвид дефиницията в Закона за публичните финанси, се има предвид само една част от управлението на европейските средства. Това, което Вие цитирахте, се отнасяше до досегашния текст, който визира одит на средствата. Точно това е, което сме предложили с колегите от „БСП лява България” – одити на средствата. Ако Вие бяхте права, останалите одити нямаше да бъдат дефинирани като одити на бюджетни средства, на публични средства, на бюджетни разходи, а единствено и само по отношение на европейските пари да се говори за сметки. Това означава, че аз не приемам на юнашко доверие Вашите декларации от трибуната, а искам в текстовете за правомощията и ангажиментите на Сметната палата да е казано ясно, че тя ще бъде длъжна да одитира и чрез одити за съответствие, за изпълнение и финансови одити как различните институции в България изразходват европейските пари. Мисля, че от този въпрос ще се интересуват и самите европейски институции. Така че да четем текстовете и да не приемаме нещата на юнашко доверие. Аз предлагам, тъй като Вие днес бяхте така консенсусни, да допуснете госпожа Руменова в пленарната зала, да я оставите да отговори на поставените въпроси. Например: може ли Сметната палата да одитира търговски дружества, в които държавата е предоставила имущество или средства за над 1 млн. лв.? Защото това също е един тревожен факт. Как така държавата ще дава пари, ще предоставя имущество и след това няма да се интересува от начина, по който то се управлява, от начина, по който се управляват тези средства? Тук искаме ясни ангажименти. Моля Ви, приемете това и като процедура – дайте възможност на госпожа Руменова да се включи в този дебат. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Не зная защо не ми давате правото на лично обяснение, след като госпожа Манолова няколко пъти се опита да се обърне, даже тя се обърна към мен, назовавайки ме поименно и упоменавайки точно към кого се обръща, защото каза къде седя. седя. След като тя се обръща към мен, Вие сте длъжен да ми дадете думата за лично обяснение. Защото госпожа Манолова, господин Председател, тълкуваше неща, които не й бяха ясни. Тя не правеше разлика примерно между предмет и начини за извършване на одит – такива неща, които на нея просто не са й ясни. В такъв случай Ви моля да спазвате стриктно Правилника, а не да го тълкувате както госпожа Манолова тълкува законите. Не може един юрист да тълкува

беше изменен тогава. Миналата година тези господа, за да сменят ръководството на Сметната палата... Защо тогава не записахте 1 милион за дружествата? Защо не го записахте? Защото не сте гледали! Защото не сте гледали! Защо в Закона, който променихте, Вие не въведохте изискването за 1 милион? А сега искате да направите Сметната палата като репресивен орган. Точка по въпроса! ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Господин Иванов, благодаря Ви. Приемам, че имахте възможност за лично обяснение. Давам възможност на на госпожа Руменова за изказване, ако желае, разбира се. Заповядайте.

Благодаря, че ми дадохте възможност да се изкажа по този закон. Специално по въпроси за одити на търговските дружества. Всички видове одити, които извършва Сметната палата въпросът е на организация, въпросът е на приоритети, на планиране реално, на одитни възможности и капацитет. Сметната палата разполага с това. Както знаете много добре, със закона от миналата година, в компетенциите на Сметната палата се включи одита на общините с бюджет до 10 млн. лв. – един изключително важен за мен одит, защото, независимо че имат малки бюджети те кумулират значителен резерв, те оперират с над 6 милиарда активи. Така че Сметната палата има капацитет да се справи с това, което ще й бъде възложено по закон. сметките за европейските средства. Няма никакво съмнение, че се касае само за одит на сметки, защото, така както е предложен законът, както и да го четем – става въпрос за управление на сметки, не става въпрос за управление на средства. Можете да проверите навсякъде в закона в следващите разпоредби

текста на чл. 56, ал. 1 отново се говори за сметките за средства от ЕС. Няма никакво съмнение, че систематичната редакция на текстовете в целия закон говори само за сметки, за управление на сметки, а това предполага само финансов одит. Така че по този въпрос не би могло да има въобще съмнение в тълкуването на текста. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Благодаря, госпожо Руменова.

(ГЕРБ): Господин Председател, дами и господа народни представители! Щеше ми се да върнем дебата в конструктивен вид, но малко се нажежи атмосферата в залата. Изказването на сегашната председателка на Сметната палата беше много постно, аз ще се върна на колеги, които изявяват сериозно желание да вземат участие по теми, които не са им ясни, поне да бяха дошли на комисия, защото там там доста диалогично стигнахме до определени изводи, но понеже сте направили предложения, които няма как да оттеглите, затова ги гледаме в момента. Иначе, диалогът беше професионален и беше изчистен във всяка една точка. Искам да се върна по отношение на това как да се одитират държавните дружества с процент държавно участие, тоест дружества, в които имаме процент на държавно участие. Само да Ви кажа, че в Сметната палата има 370 одитора. Тези 370 одитора трябва да извършват по някакъв план одитите за цялата година на държавни дружества, на общини. С Ваше предложение искате да да се проверяват и малките общини – да знаете, че в България има и 265 общини. Според мен всичко това, което предлагате в момента, е с една единствена цел – тази Сметна палата да не работи, и това е моето виждане. Значи ние оставяме големите неща да не бъдат проверявани заради проверки, които ще се правят и няма да доведат до никакъв смисъл. Ще Ви кажа за дружествата. Дружествата като бъдат проверени, ако приемем Вашето предложение, какво ще доведе? Първо, в борда на директорите делът на държавата е малък те могат да приемат, могат да не приемат изобщо този одит, а препоръките на Сметната палата могат да ги разгледат и да не ги разгледат. До какво ще доведе това в дейността на търговското дружество? Един одит се прави от екип, тоест не от един човек, а от няколко човека. Разберете, какъв ресурс ще хвърлим, за да правим някакви проверки, които няма да имат никакъв смисъл? правите предложения, които сме коментирали на Бюджетна комисия, за които сме достигнали някакъв консенсус –дори между всички партии, не е редно да излизат колеги, които имат бегла представа от тази дейност, да правят изказвания и да защитават позиции, които горе-долу са уеднаквени до момента. Благодаря Ви.

наистина приемам Вашите аргументи относно капацитета и възможностите на Сметната палата да се справи с такъв голям обем работа, но но искам още веднъж да Ви кажа, че акцентът не е в капацитета. Акцентът, уважаеми колега, е в това, че Сметната палата има право и задължение, одитирайки съответното министерство принципал в това дружество, да одитира имуществото и начина, по който това имущество министерството го управлява, а имуществото е именно неговия дял в съответното дружество. Така че е въпрос на оценка на риска, въпрос на избор, на вид одит, на програма на съответния одит, за да се осъществи контрол, в общия смисъл на думата, върху дейността на тези дружества, в които има миноритарен държавен дял. Това е акцентът, дами и господа. Всичко останало, което Ви казват, че на практика тези дружества и този държавен дял е изключен от одит, е манипулация.

Господин Председател, дами и господа народни представители! Съгласен съм с председателя на Бюджетната комисия. Искам да Ви кажа, че бяхме постигнали доста сериозен консенсус и по тази точка, и по другите. Някои хора не присъстваха на тази комисия, не чуха аргументите, не чуха в кои членове това е написано и къде трябва да се одитират имущества на министерствата, че там влизат и тези фирми, че има такава възможност. Затова се появява

над 1 млн. лв. Защо в нашето предложение искаме това да бъде прието? По няколко причини. Първо, няма как да отделим отделим – това, което каза господин Гечев, одитирайки 50 хил. лв., да оставим някъде, където държавата има над 1 млн. лева – тези пари да не бъдат одитирани. съгласен с госпожа Стоянова, че одитирайки едно министерство, което е миноритарен собственик в едно или друго дружество, Сметната палата има право евентуално да направи одит на това дружество. Но, говорим не за средствата, говорим за активи. Уважаеми дами и господа, нас ни интересува освен наличието – физическото присъствие на активите в капитала на едно или друго дружество, нас ни интересува, в края на краищата, какво се случва на базата на експлоатацията на този актив – какви са средствата, които се изкарват, как се управляват? Дали държавата като акционер, макар и миноритарен в това дружество, получава определени дивиденти за наличието на този актив или, по един или друг начин, управлението на тези активи е недобро, то не подпомага държавата, а единствено експлоатира капиталите на държавата? Защото аз не си представям някак си държавата като донор на определени дружества и по един или друг начин, предоставяйки им активи, ние да не се интересуваме какво се случва с това нещо. Държавата не може да бъде разглеждана като някакъв голям собственик, който предоставя някакви активи – някой трупа евентуално някакви средства на базата на експлоатацията на тези активи и ние по никакъв начин не знаем какво се случва с тези активи. Поради тази причина ние смятаме, че е изключително важно именно такива одити да бъдат не по подразбиране и по желание от страна на Сметната палата, а те да й бъдат вменени като задължение. Колкото до капацитета – дали Сметната палата е в състояние да извършва тези одити, смятам, че не това е е важният спор. Уважаеми дами и господа, само от няколко текста по-напред във Вашето предложение за промени в Закона на Сметната палата е видно, че се свалят одитите на общините под 10 милиона, което практически

Освен всичко това, такъв одит може да даде възможност на собственика да прецени актива, ако не

Благодаря, господин Горов. Реплика – госпожа Менда Стоянова. трябва да е ясно как се управляват тези активи, колкото и малки да са те. Точно в подкрепа на Вашето изказване искам да Ви цитирам ал. 4 от въпросния чл. 6, който дебатираме вече 40 минути. Уважаеми колеги, там „Сметната палата извършва одити на управлението и разпореждането с публични активи и пасиви независимо от основанието за това управление – тоест дали ги управлява частно дружество, или не и разпореждане и правното положение на лицата, които го извършват.” Виждате ли, влизайки на одит при принципала, проверявайки неговото имущество, имат право да влязат във въпросното дружество, независимо че е частно, и да извършат одит на управлението и разпореждането на това имущество. Така че това го има и е записано, и още един път показва, че няма смисъл от подобен запис, а е въпрос на организация и оценка на риск от страната на Сметната палата как ще извърши одита си. Колкото до капацитета на Сметната палата,

възвръщаемост на тези средства, тоест наистина да има смисъл, давайки допълнителен бюджет на Сметната палата, допълнителни бройки, да очакваме възвращаемост. Колкото до това, че одитът на тези миноритарни дялове ще даде информация на неговия собственик в лицето на принципала, мисля, че ако той чака Сметната палата да констатира това, не е никакъв принципал

Втора реплика? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Горов. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Стоянова! Неслучайно акцентирах върху терминологията – да не бъде право

Мога да направя предложение, което да ни даде възможност да одитираме всички дружества, като махнем от текста примерно „51

или да не одитира и по какъв начин да вземе това решение – дали да бъде по законов път, или по свое собствено желание. В този смисъл не мисля, че аргументите са в подкрепа на Вашето предложение. Колкото до капацитета, да, увеличението на капацитета принципно винаги е увеличение на ресурса.

Сметната палата за одитиране на малките общини, което практически ще освободи време, ресурс, одитори, които ще могат да извършват тази дейност. Поради тази причина не смятам, че това фактически ще доведе до увеличаване на на финансовите ангажименти на държавата за издръжката на Сметната палата по отношение на повишаване на капацитета й. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Благодаря, господин Горов. Господин Петър Славов, заповядайте за изказване. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, ще бъда съвсем кратък. Много високо оценявам загрижеността отляво, която се демонстрира, за

текстът „търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие” да стане „търговските дружества с 50 или повече на сто държавно и общинско участие”. Следователно включваме дружества, които са с 50 на сто държавно и общинско участие, така наречените „смесени дружества”. За да не съм съвсем голословен и за да си представите какво визирам, сетете се за тази проектна компания, която миналата година получи едни 200 милиона лева от държавата въпреки разпореждането тогава на министъра на енергетиката, а сега не става ясно какво става с тези над 200 милиона, след като проектът „Южен поток” е спрян

държавно участие”, защото в тези дружества държавата управлява – щом има над 51 процента. Нормално е Сметната палата да влезе в тях и да види как държавата управлява. Когато говорим обаче за дружества, където на практика държавата не управлява, тъй като няма 51 процента държавно участие, тогава е по-важно Сметната палата да види принципала – съответното министерство, в случая компанията, която дадохте за пример, тя е в в обхвата на одита на Сметната палата, как управлява имуществото в това дружество. Това е разликата. И понеже тя няма основание да управлява дружеството, тъй като друг взема там решенията, Сметната палата влиза да провери имуществото на този принципал – в случая това е държавната компания, която Вие цитирахте, съдружник в „Южен поток” ще провери държавната компания и чрез нея ще провери как се управляват и разпореждат средствата, които тази държавна компания е внесла и нямат 51 процента. Всичко това е е в обхвата на одита на Сметната палата. Просто трябва да го разберете като видове одити и смисъл на това. В единия смисъл държавата управлява и затова се влиза пряко, а в другия случай държавата не управлява и затова трябва да се влезе в този, който управлява, макар и миноритарно,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колега! Първо, да направим едно уточнение, което не е чак толкова важно, но все пак да е ясно на хората. Не над 51%, ако участието е 50,0001, пак е мажоритарен собственик. Няма защо да обсъждаме аритметика. Така че над 51% наистина изключва 1%, но не в това е дискусията. Тук има опити за разводняване на дискусията. Казва се, уважаеми колега, и във Вашето изказване, че е много важно как ефективно се използват средствата, ако държавата управлява над 50%. Това няма никакво значение. Държавата може да управлява добре, може да управлява лошо. Вие казвате на българския народ, че ако участието на данъкоплатеца е под 50%, може да е 5 милиарда, Сметната палата няма да се интересува какво става с тези 5 милиарда. 5 милиарда. Вие недостатъчно маркирахте и другата част на дискусията, която касае имуществото. Уважаеми колеги, какво значение има дали Сметната палата ще провери в Министерството дали имуществото му е там, примерно машината хикс? Тук става дума какви доходи носи машината хикс и какъв е интересът на държавата. Освен това по тази логика, че може да се провери в Министерството, каква е логиката тогава да проверяваме дружество над 50%, уважаеми колеги, след като можем да проверим в Министерството? Бихте ли отговорили на здравия разум? Значи в единия случай, ако е над 50%, ще проверяваме Министерството, ако е над 50% няма да проверяваме. Става дума за стотици милиони левове пари на данъкоплатците. Няма какво да шикалкавим. Гласуваме в пленарна зала, уважаеми колеги, взимаме разпечатката от гласуването и тръгваме да обясняваме на българските избиратели данъкоплатци кой как е гласувал – дали да проверяваме стотици милиони или пет лева или да не проверяваме. Всичко друго е ала-бала. Така че да гласуваме да защитим интереса на гражданите.

Заповядайте, господин Славов, за дуплика. Благодаря, господин Председател. Радвам се, колеги, че разбирате, че казусът е важен. Мисля, че да анализираме 0,00% дали изключват от обхвата на одита, не е добра идея. Всъщност, понеже стана дума за конкретния случай, не знам дали сте наясно, но тази въпросна проектна компания не веднъж и два пъти е отказала да дава необходимата документация, включително и на Министерството. Това се чу от тази трибуна от премиера, който, ако си спомняте, тогава каза, че са отказали да му дадат документите. Така че нека не разсъждаваме разсъждаваме и да им даваме възможност да шикалкавят, а да се чувстват обвързани от закона, когато влезе одит и им се разпореди да предоставят нужната документация, да я предоставят. Те и всяка друга подобна компания, в която държавата участва наравно с друг субект 50 на 50. Тези компании обикновено са със смесено управление, тоест един представител на държавата и един представител на другия субект и двамата заедно вземат решението. Така че мисля, че би могло това да се подкрепи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Заповядайте, госпожо Нинова. Правя обратна процедура със следните аргументи, колеги. Това е един от най-важните текстове в закона и вследствие на неговото приемане, промяна или отхвърляне ще зависят и други текстове след това. Освен това отпреди

Подлагам на гласуване процедурата, предложена от господин Михов за прекратяване на разискванията.

народни представители: за 65, против 38, въздържали се 9. Предложението не е прието. Прегласуване. Уважаеми господин Председател, правя процедура по прегласуване, тъй като някои колеги не можаха да гласуват. Благодаря Ви, господин Михов. Процедура по прегласуване. Моля, гласувайте предложението на господин Михов за прекратяване на разискванията.

Гласували 144 народни представители: за 49, против 68, въздържали се 27. Предложението не е прието. Господин Гечев – прегласуване.

не е прието. Сега подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Петър Славов ал. 3 на чл. 6, т. 2 да придобие следния вид: „търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала”. Моля, гласувайте предложението, направено от народния представител Петър Славов.

окончателния текст на чл. 6 в редакция на Комисията с току-що приетото предложение за редакционна промяна, направено от народния представител Петър Славов. Моля, гласувайте.

Уважаеми колеги, господин Председател! Гласувах „против” основно по две причини – много са причините, но бих изтъкнала две. Първата е, че ограничихте правомощията на Сметната палата, позовавайки се на нейния слаб капацитет и невъзможност да извърши всички дейности, които се очакват. Сигурно и по други текстове ще се чуе този аргумент за капацитета на Сметната палата. Мисля, че единственият съществен аргумент в подкрепа на капацитета могат да бъдат отчетните доклади на Сметната палата. Да видим как е работила, какво е могла да свърши и какво не е могла, за да преценим оттук нататък как да й се преразпределят правомощията

че Одитната програма за 2014 г. е била разширена с нови 161 общини, което представлява 61% от общините в България, са изготвени общо 352 доклада за извършени одити и 64 доклада за резултати от осъществен контрол за изпълнение на дадени приоритети. Тоест когато имаш програма, имаш качествени професионалисти и си вършиш работата, можеш да направиш много. Госпожа Стоянова постави въпроса за възвръщаемост от финансирането, инвестициите в Сметната палата. В този Отчетен доклад има дадени няколко конкретни примера за възвръщаемост от труда й

На второ място, „Вследствие на тяхната дейност в Министерството на земеделието и храните са осчетоводени 29 милиона” и така нататък „декара горски територии”.

с този текст ограничихте и нашите правомощия, колеги. Направихме предложение – текстът „че се внасят доклади в Народното събрание” да бъде допълнен, че ние ги разглеждаме и се произнасяме с решение. Вие го отхвърлихте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Гласувах „против” предложението на Комисията и този текст по една-единствена причина. Тя е свързана с това, че ние този път узаконихме една поговорка, която всички знаят и която е станала пословична за българския народ – „За кокошка няма прошка, за милион няма закон”. Това го направихте всички заедно, които гласувахте „за” предложението, защото наистина оставихте милиарди левове безконтролни; защото дадохте възможност за субективно решение – това да се проверява или да не се проверява, вместо да стане задължение; защото според мен в случая дадохте зелена улица на корупционните практики, независимо от това, че се борите на думи за прозрачност и за ефективност! И когато говоря за ефективност, под никаква форма не може да се каже, че капацитетът на един административен орган за контрол е водещият при това какъв обем от работа да бъде даден на този орган. Ако ти направиш инвестиция от 100 хил. лв. в експерти, които да извършват одити, и тези експерти ти икономисат милиарди, това означава, че си направил добро решение и си въвел така наречения „принцип на приходи и разходи, на оптимизация” на държавната администрация. Така че думите „капацитет няма”

Заповядайте, госпожо Атанасова – по начина на водене. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Председател, използвам възможността за процедура по начина на водене, за да отправя бележка към Вас, тъй като давате възможност на народни представители в процедура по обяснение на отрицателен вот да правят внушения не само към пленарната зала, но и към медиите, които отразяват работата на Народното събрание по приемане на Закона за Сметната палата. Нека да уточним, че тези отрицателни вотове са по отношение на приетата редакция на чл. 6, по отношение на обхвата на одитната дейност на Сметната палата. Не считам, че някое от приетите от пленарната зала предложения на вносителите, а и направените редакционни такива, води до непрозрачност и корупционни практики, както заяви говорещият преди мен. Затова, господин Председател, много моля да следите стриктно процедурите и да отнемате думата в случай, че някой се отклони от различна процедура по отрицателен вот или при изказването си. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Госпожо Стоянова, продължаваме с доклада.

„Годишна програма за одитната дейност Чл. 7. (1) Сметната палата приема годишна програма за одитната си дейност. Народното събрание може със свое решение да възлага на Сметната палата да извършва до 5 одита годишно извън предвидените в годишната програма. (2) Сметната палата приема програмата по ал. 1 след обнародване на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година в „Държавен вестник”, но не по-късно от 31 декември на предходната година. година. (3) Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата се предоставя на Народното събрание в 7-дневен срок от нейното приемане или изменение. (4) Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата в частта за одита на сметките за средствата от Европейския съюз се изпраща на Европейската сметна палата и на Европейската комисия за сведение.” Благодаря, госпожо Стоянова. Изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Румен Гечев и група народни представители в частта, която не е подкрепена от Комисията. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 121 народни представители: за 33, против 67, въздържали се 21. Предложението не е прието. Сега гласуваме редакцията на Комисията за чл. 7.

Член 7 в редакцията на Комисията е приет. както и във връзка с”, а думата „борба” се заменя с „борбата”.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8: „Сътрудничество с институции и организации в Република България Чл. 8. (1) При осъществяване на своята дейност Сметната палата сътрудничи с: с: 1. държавни органи с цел повишаване на ефективността на контролната система и борба с престъпността и корупцията; 2. професионални и неправителствени организации с цел обмен на добри практики и професионално развитие. (2) Конкретните форми на сътрудничество с институциите и организациите по ал. 1 се определят със съвместни споразумения”. Изказвания? Заповядайте, господин Търновалийски. Уважаеми господин Председател, колеги! Нашето предложение е свързано с основния приоритет на Сметната палата – да съдейства за координацията и съгласуването на действията на различните контролни органи с цел намаляване на контролната тежест, избягване на повторното извършване на одити и проверки от различни контролни органи и генериране на противоречиви практики. Това ще спести ресурс на държавата, на държавните органи, контролни такива и позволява този ресурс да бъде използван в други приоритетни дейности, както по отношение на Сметната палата, така и по отношение на всички останали контролни органи, именно този ресурс, за който беше дебатирано и преди малко в предходния текст, който е толкова необходим. Не знам защо текстът не е приет, но смятам, че това е важно да бъде записано като основен приоритет на Сметната палата именно в този нов закон, така както е представен – като нов закон, въпреки че, според мен, това противоречи на Закона за нормативните актове и в никакъв случай не е нов закон. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Търновалийски. Реплики? Няма. Други изказвания? Също няма. Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Румен Гечев и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.

Гласували 114 народни представители: за 83, против 27, въздържали се 4. Текстът на чл. 8 в редакция на Комисията е приет.

Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 9 и чл. 10 – по вносител. Комисията подкрепя текстовете.

чл. 11 – предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители: „Чл. 11 се изменя така: „Бюджет Чл. 11 (1) Сметната палата съставя проект на годишния си бюджет, който представя в Министерството на финансите за включване в проекта на закона за държавния бюджет за съответната година. година. (2) Сметната палата има самостоятелен бюджет, който е част от държавния бюджет. (3) Разпоредител с бюджета на Сметната палата е председателят на Сметната палата.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Заповядайте, господин Търновалийски.

Председателю, колеги! Особеният статут на Сметната палата, на първо място като конституционен орган, и на второ – като орган, който извършва одит на целия публичен сектор, това число и на Народното събрание, и на съдебната власт, е много важен. Тази постановка напълно кореспондира на международно признатите принципи за независимост на върховната одитна институция, прогласени от декларациите, приети на конгреса на върховните одитни институции. Тези декларации са основополагащи документи, които съдържат най-важните критерии, по които се оценява независимостта, обективността и безпристрастността на Принцип осем от Декларацията от Мексико е формулирана по следния начин: „Финансова и управленска самостоятелност и наличие на подходящи човешки, материални и финансови ресурси”. Като проявление на тези принципи Декларацията предвижда, че изпълнителната власт не трябва да контролира или управлява достъпа до тези ресурси. Освен това същият документ изисква върховните одитни институции сами да управляват и разпределят бюджетите си, както и дава право те да се обръщат директно към законодателната власт. Цитираните два документа са основата на международно признатите одитни стандарти, които Законът за Сметната палата задължително трябва да въвежда. Това е и критерият, по който в международен аспект се оценява независимостта на всяка върховна одитна институция и надеждността на резултатите от нейната дейност, разбира се. Това предложение няма да има никакъв смисъл, дори да го приемем сега, ако не бъде доразвито в Закона за публичните финанси. Именно в тази връзка в Преходните и заключителните разпоредби сме направили и предложения за изменения на Закона за публичните финанси.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Не само според мен, това е вторият ключов момент в закона, тъй като с предложението на мнозинството в Бюджетната комисия той на практика

14 милиона! А стотици милиони и милиарди Вие преди малко гласувахте да не контролираме – чудесен пример за това как не трябва да гласуваме народните представители. Второ, беше казано и ще подчертая, и с това свършвам втория аргумент – уважаеми колеги, ако Вие гласувате да отнемете самостоятелността на един конституционен орган, директно нарушавате решенията на международните организации на одиторите „Интосай” и „Евросай” и на Европейската сметна палата. Ако допуснете това нещо, ние ще трябва съвсем скоро по искане на Европейската сметна палата и международните организации да прегласуваме решението си. България ще бъде първата страна в Европейския съюз и в света на одитните организации, където ще отнемете самостоятелността на Сметната палата. Поради каква причина, колеги?! Гласувайте по съвест! Не можем да отнемаме самостоятелност точно на Сметната палата, при положение че на другите конституционни органи сме дали тази самостоятелност. Не нарушавайте международното право! Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Гечев. Реплики?

Уважаеми колеги, тъй като тук се изрекоха доста неистини, искам само да припомня, че в Конституцията изрично се посочва всъщност имат самостоятелен бюджет. Това са бюджетите на Народното събрание, съдебната власт и съответно общините.

В този смисъл на практика и в смисъла на разпоредбата на Закона за публичните финанси никъде не се посочва, че Сметната палата трябва да има самостоятелен бюджет. Така че ние нищо не нарушаваме, а просто спазваме законовата уредба и Конституцията на Република България. Благодаря. Уважаема госпожо Йорданова, искам да Ви направя реплика. Вие пропуснахте друг важен аргумент. Наистина в Конституцията като самостоятелни бюджети са посочени само тези три органа, но едновременно с това, за разлика от други органи, Конституцията е уредила Сметната палата. В Конституцията я има Сметната палата. И в чл. 91, в който се урежда съществуването, функцията на Сметната палата, трябваше да има и текст за самостоятелен бюджет, ако Конституцията предвиждаше да има такъв. Още повече че последното изменение на Конституцията е направено 2007 г., уважаеми господа от ляво, когато Вие управлявахте. И тогава – 2007 г., когато Народното събрание е получило самостоятелност на своя бюджет, е можело да уредите и Сметната палата, защото тя е другият орган, който се урежда с Конституцията. Това е мотивът ни Сметната палата да няма самостоятелен бюджет, а да има бюджет, който е самостоятелна част от държавния бюджет.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Йорданова! Освен Конституцията на Република България, на която трябва да съответстват всички закони, България трябва да се съобразява и с редица международни договори, които имат задължителен характер. В случая самостоятелният бюджет на Сметната палата е уреден в Декларацията от Мексико, в която ясно е казано, че Сметната палата трябва сама да планира финансовите си ресурси. Но тук става дума за нещо друго. Става дума за това, че за пореден път Парламентарната група на ГЕРБ се опитва да ограничи независимостта на Сметната палата, че се опитва да я подчини на изпълнителната власт, която ще планира нейните ресурси. Това е един от механизмите, чрез които ГЕРБ превръща Сметната палата в слугиня, защото когато контролираш ресурса, с който ще разполага върховният одитен орган на държавата, това означава на практика да го оставиш на колене.

от обективния финансов одит, който би следвало да извършва Сметната палата. Това е законова крачка, направена от ГЕРБ, за превръщане на Сметната палата в слугиня на четворната коалиция. Това е! ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова. Трета реплика?

Права е госпожа Стоянова. Да, така е – пояснението беше добро и в тази посока. Искам тук

по време на дебати на Четиридесет и първото народно събрание, защото тук отново чуваме общи трактовки, слугинаж и така нататък. Неща, които чуваме, за съжаление, от настоящия председател на Сметната палата, което означава, че явно опорните точки се пишат някъде на едно и също място и просто се раздават

която казва: „Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната.

Първо гласуваме предложението на народния представител Румен Гечев и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.

текста на вносителя за чл. 11, който е подкрепен от Комисията.

По чл. 12 има предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението, а именно: Член 12 се изменя така: „Състав на Сметната палата Чл. 12 (1) Сметната палата е колективен орган, който се състои от 9 членове, включително председател. Председателят и членовете се избират и освобождават от Народното събрание за срок от 7 години. (2) Председателят не може да бъде преизбиран.” Предложение на народния представител Найден Зеленогорски и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

Председателят, заместник-председателите и членовете се избират за срок от 7 години.”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

да се вземат решения в състава на Сметната палата. Мисля – аргументирайки, че това не трябва да се допуска – че сега действащият закон в частта „Състав” трябва да бъде подкрепен с редакциите, които сме предложили, припомняйки Ви факт от периода, в който Сметната палата се се ръководеше еднолично и решенията се вземаха от един-единствен председател.

В началото на работата на Четиридесет и второто народно събрание в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното събрание беше разгледан одитът на Сметната палата в Министерството на вътрешните работи за периода от 1 януари 2010 до 31 май 2013 г. Стана ясно, че не е извършен пълен одит на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, както и на фирмите под шапката на МВР, БМВ и „Фронтекс”. Това не изключва хипотезата както за заобикаляне на Закона

Обърнете внимание, установено от самия доклад, че при нарушения или пропуски в 85% от

че от обхвата на издадените актове за установяване на административно нарушение е изключен министърът на вътрешните работи, въпреки че делегирането на правомощия не го освобождава от отговорност. Това пак е решение на тогава действащият председател. Притеснителен е и удълженият срок за възражения на доклада. Притеснително е, че има разминаване между предварителния и окончателния доклад, което е по искане на тогава действащия

да няма колективно решение, едноличното решаване на подобен вид казуси води до изкривявания. А защо правите реставрация на всичко, което е въпрос на месеци, предвид Вашето управление като предстоящи месеци и отново ще трябва да бъде разглеждано от парламента и да губим времето му? (Реплики на народните представители

Член 12 всъщност е сърцевината на изменението в този Закон за Сметната палата. Въпреки че е нов, той повтаря в голяма степен – не съм смятал колко процента – стария закон, както и предния, преповтарящ по-предния. Трети пореден състав на Народното събрание си прави не добри игрички с независимия главен одитен орган на страната, което не може да не даде отражение върху цялата финансова система на страната. Искам да е ясно, че тук включваме и себе си в тази недобра традиция, която трето поред Народно събрание прави. Смятам, че беше редно да я прекратим. Също така смятам, че предложените текстове не прекратяват категорично тази неприятна игра с устройството на Сметната палата и с нейната работа.

по приемането на този закон превръщат Сметната палата от първоначалното намерение – един председател и двама заместник-председатели, с новите двама членове, които ще бъдат предлагани от двете професионални организации. организации. Това е срамежливо признание, че Сметната палата като колективен орган, като колегия, е по-добрият устройствен вариант за България. Това наистина е така и е крачка напред, еволюция в разбирането на управляващото мнозинство и по-специално на колегите от ГЕРБ, някои от които са много добри специалисти в тази област.

най-вероятно в някоя от следващите възможни конфигурации на властта ние ще предложим завършване на този модел с оглед на целия негативен опит, който имаме дотук. С по-широка дискусия специално ние, от Движението за права и свободи, ще настояваме да се възстанови в пълнота колективният модел на Сметната палата като Колегия.

Те трябваше да работят в Сметната палата, трябваше да бъдат членове на Сметната палата. Това че ще бъдат предлагани от две независими професионални организации е добре – с това сме съгласни, и аз го казах и по време на дебата в Комисията. Имаме крачка напред към това всички да се обединим около един траен модел, който е и конституционно закрепен – колективен орган, колегия,

Благодаря, господин Цонев. Вие присъствахте на дебата в Бюджетната комисия и виждате, че всъщност в резултат на дебата се стигна и до този вариант на модел. Разбирам, че по принцип подкрепяте да има двама членове, които ще бъдат предложени от професионални организации, което гарантира професионален външен поглед върху работата на цялата Палата. Знам Вашия аргумент от дебата в Комисията, че Вие бихте искали тези двама членове да бъдат заместник-председатели, да имат ресори, както останалите. Искам само да Ви напомня, че по-нататък в текстовете ще видите, че всъщност ние регламентираме съществуването на четири специализирани одитни дирекции по видове одити, които имат професионални ръководители, директори с високи изисквания за техния професионален опит, познания и така нататък. По този начин направленията в одитната дейност се гарантират от професионална гледна точка. Не е необходимо членове да отговарят за тези направления. Това че докладите, които ще бъдат внасяни от тези директори и ще бъдат разглеждани, включително и с този външен този външен професионален поглед на тези двама членове, всъщност гарантира и контрола върху това те да изпълняват дейността си наистина по международните стандарти, по методологията, която самата Сметна палата е изработила и използва. Мисля, че това е достатъчна гаранция за обществото, че няма да има решения, които да противоречат на добрите професионални практики. Не разбирам защо продължавате да настоявате членовете на Сметната палата да имат ресори по видовете одити, тъй като за мен е по-правилно професионално подготвени ръководители на въпросните дирекции да имат тези ресори.

Народно събрание при промяната на този закон. Това, което се получава в момента, мисля, че е това, което искахме и преди – професионализъм, и професионално начало. Виждам, че и Вие сте съгласни. Приели сме някаква посока – правилна. Това, че впоследствие тя може да се доразвива, времето ще покаже. Мисля, че в момента това, което сме съгласували, там е мястото – когато говорим професионално в Бюджетната комисия и правим професионалните предложения, които там дебатираме. Мисля, че в Народното събрание те се приемат вече с доста широко мнозинство. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Николов. Трета реплика? Няма. Сега вече имате възможност за дуплика, Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Госпожо Стоянова, изглежда не съм се изразил правилно, защото не предполагам, че Вие не сте ме разбрали. Аргументът тези тези двама допълнителни членове на Колегията да имат ресори не е толкова съществен, по-съществен е другият аргумент – те да работят там. Да бъдат избирани и да работят само там. там. В противен случай биха могли да бъдат в конфликт на интереси и Вие го знаете прекрасно това. Представете си, че двама представители на двете професионални организации на одиторите пращат двама души на хонорар в колегията – така сме го записали, ще получават хонорар, което предполага, че ще работят основната си работа другаде. Те ще одитират, ще одобряват одити в Сметната палата като членове на колегията и ще работят другаде. Основният ми аргумент беше: тези, които са членове на Колегията, тоест на Палатата, работят само там и само това или преподавателска работа, както председателят и неговите заместници. Това е много съществен аргумент и аз Ви моля да обърнете внимание на това. Това не е някаква дребна административна подробност. А това дали четиримата членове извън председателя ще отговарят за дирекция, или не, е дискусионен въпрос. Могат и да не отговарят. Могат да бъдат само членове на Колегията, които разглеждат одитите, одобряват ги или не ги одобряват, правят бележки или не, а директорите на дирекции да водят професионалната част, която изготвя одитите и ги представя в колегията. обаче ще работят там, или ще бъдат хонорувани не е въпрос от второстепенно административно значение. От първостепенно е! Затова още веднъж настоявам да се съобразите с този аргумент. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – госпожа Мая Манолова.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател, ще се съглася с изказалите се преди мен, че това е най-важният текст от внесения закон. В развитието на формулировката на този текст на практика ние виждаме и генезиса на това управление. Ясно е, че това е текстът, който ще разгони досегашната Сметна палата, ще я уволни и на нейно място ще назначи един друг орган,

Да видим как се променяше този текст в обсъжданията след внасянето на този закон. Първо, в мотивите на новия закон се казваше, че се връщаме към стария модел, а именно Сметната палата да стане едноличен орган. След това в текста на закона видяхме, че този едноличен орган всъщност е председател и двама заместник-председатели. Тоест едноличният орган вече стана една малка, стегната, спретната Колегия от трима членове. Сега, след като наистина дебатите се изостриха и на четворната коалиция й стана ясно,

По това кои са членовете на Сметната палата ще познаете кой ни управлява. Аз твърдя, че в момента коалицията не просто е от официално обявената четворна коалиция, а че ни управлява четири плюс, и във въпросния пети член на Сметната палата, която според ГЕРБ винаги е най-важният орган на държавата, ще видим кой е подкрепящият пети член. Казвам всичко това, заради факта че дебатите наистина бяха много остри. ГЕРБ бяха много неотстъпчиви, но в един хубав момент се оказа, че, за да бъде ликвидирана досега действащата Сметна палата, ще бъде нужна допълнителна подкрепа. Като слушам консенсусния тон в залата, очевидно такава подкрепа е осигурена и очевидно в това до кого са приближени, с кого са свързани петимата членове на Сметната палата, ще стане ясно каква е точната конфигурация на днес управляващата ни коалиция. Не се наемам да го твърдя днес от парламентарната трибуна, но обещавам, когато изберем четиримата членове и председателя на Сметната палата, с депутатите от „Коалиция БСП лява България” да кажем точно зад кого коя политическа сила стои и в крайна сметка

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Манолова, уважаеми колеги! Аз не разбрах защо в този закон въпросът за състава е най-важният. Защо? Защо е най-важният? Макар да не е точно в разпоредбата, която Вие цитирате, аз не знам защо игнорирате обстоятелството, че двама членове ще бъдат излъчени по определен ред от професионалните организации на одиторите?! Госпожо Манолова, аз знам, че когато Вие се изказвате от тази трибуна, винаги се уповавате на своя предишен богат опит. Така вероятно и сега в това изказване. Наистина, в 9-членната палата можеше да разберем и да познаем кой управлява и кой кой е в предишното Ви мнозинство. Уважаема госпожо Манолова, точно за да избегнем подобни манипулативни обвинения, каквито Вие отправяте тук, че става дума за разпределение на партийни квоти, ние поискахме тези двама членове, които ще участват като външен професионален поглед, надзор, както искате така го наречете, върху работата на цялата палата, да бъдат излъчени от съответните професионални организации. Това са двете професионални организации, свързани с одитната дейност. Ако Вие считате, че сега управляващото мнозинство е овладяло или може да манипулира тези организации, аз мисля, че това по-скоро важи за Вашият опит, който сте имали по Вашето управление, но ние нито нито овладяваме, нито ще манипулираме тези организации. Това е гаранцията, която се дава в закона – именно за независимост на тази В предходния парламент Вие бяхте шеф на Комисията по гражданското общество и връзките с неправителствените организации. Ето това е в действие законов текст, който гарантира участието на на професионални неправителствени организации в управлението, а не само в едни комисии на приказки тук, в Народното събрание, или само по техни предложения в законопроекти, а реално тяхно участие в управлението и то особено на тази върховна одитна институция.

ще разберем кой ни управлява днес. Нима още не сте разбрали миналата година българските избиратели за кого дадоха вота да управлява? Аз ще Ви кажа кой не ни управлява днес. Не ни управляват тези, които в продължение на краткия мандат – една година, управляваха, когато това Народно събрание беше заградено с протестиращи, с полиция, когато не можеше да се минава свободно. Ето тези не ни управляват, госпожо Манолова. (Бурни ръкопляскания по времето на които, уважаема госпожо Манолова, макар и за горе-долу една година спряха еврофондовете, които доведоха България до финансова криза. Те не ни управляват, за радост на българските избиратели. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Господин Ерменков, прочетете го този правилник! Прочетете го този правилник! Не можем да прекъснем процедурата по реплики и дуплики. След това ще Ви дам възможност за процедура. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кирилов, защо твърдя, че това е основният текст на внесения от ГЕРБ законопроект? Защото нищо в одитната дейност по същество не се променя. Намалява се, свива се обхвата на одитираните субекти. Тоест една голяма част от субектите, които иначе подлежат на одит, сега няма да бъдат проверявани – справка: дружествата, в които държавата има имущество или средства до 1 млн. лв.; няма да се одитират европейските средства, в истинския смисъл на това понятие, и се подменя съставът на Сметната палата. Нищо друго не се променя. Защо казвам, че тук има развитие в управляващата коалиция и подкрепящите я формации? Извинявайте, Вие твърдяхте, че „съществуването на колегия е форма на колективна безотговорност” – цитат на водещ депутат от ГЕРБ. Цитат! Сега изведнъж се оказа, че тя ще бъде колегиален орган и ще бъде на практика от петима членове – управляващата коалиция плюс допълнителна подкрепа. Затова казвам: да видим членовете и тогава ще кажем кой реално ни управлява. Що се отнася до псевдопроцедурите за участие на граждански организации, това е следващият текст 14. Само ще кажа, че една от организациите, която предлага член на Сметната палата, е филиал на международен институт, регистриран в САЩ. Тоест международен институт на САЩ ще определя един от членовете на Сметната палата. За това ще стане дума малко по-късно. По отношение на свободните упражнения на господин Лазаров за това кой ни управлява, наистина ще го разберем. Един от начините е съставът на Сметната палата. Да, тези, които бяха около парламента, част от тях вече са в парламента и затова безобразията, в които участват, включително разгонването на Сметната палата, не им прави впечатление. Тоест за тях е важно, ако властта върши безобразия, коя точно власт ги върши. Когато те вършат същите безобразия, за тях няма никакъв проблем. Но това е един друг разговор. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Манолова. Господин Ерменков – процедура по начина на водене.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, взимам процедура по начина на водене, защото и без това дебатът е достатъчно зареден с напрежение и си има своите професионални мнения от ляво, от дясно, от центъра. Когато някой тук излезе да говори и да взима реплики, в които нито един път не споменава проблематиката, която обсъждаме, прави реминисценции върху миналото, които нямат никакво отношение към Закона за Сметната палата, много Ви моля, спирайте го, защото създава излишно напрежение, изостря обстановката и професионализмът отива някъде в политиканстване. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Ерменков. Колеги, има още заявки за изказване. По реда на заявяването им: господин Мартин Димитров, след него господин Лютви Местан, Местан, виждам и господин Горов. 30 минути почивка. Продължаваме в 12,00 ч.